Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. Уважаеми колеги, днес на Председателския съвет по предложение на колегите от „Обединени патриоти“, тъй като снощи са вкарали Проект на решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание, по тяхно настояване решихме това да бъде втора точка в днешната програма. Сега ще Ви изчета Програмата Програмата за работа на Народното събрание за 20 – 22 ноември 2019 г.: „1. Освобождаване на член на Комисията за защита на личните данни. Подадено е заявление за освобождаване от Цветелин Софрониев на 13 ноември 2019 г. 2. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание. Вносители са Валентин Касабов и Искрен Веселинов, 19 ноември 2019 г. 2019 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет, 9 октомври 2019 г. Приет е на първо гласуване на 6 ноември 2019 г.

за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България съгласно класификацията и изискванията на НАТО. Вносител е Комисията по бюджет и финанси, 15 ноември 2019 г. 2019 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет, 6 ноември 2019 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 29 май 2019 г. законопроекти, с вносители: Иглика Събева, Анна Александрова, Мария Илиева и Димитър Лазаров, 12 април 2019 г.; Хамид Хамид, 18 април 2019 г. 8. Второ гласуване на Законопроекта за марките и географските означения. Вносител е Министерският съвет,

август 2019 г. 9. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител е Министерският съвет, 4 ноември 2019 г. – точка първа за петък, 22 ноември 2019 г. 11. Парламентарен контрол.“ Моля, режим на гласуване по така предложения Проект на програма.

Заповядайте, господин Шопов, да ми кажете

така както се предоставят програмите за работа на Народното събрание, от тях много често от известно време, а не е било така в предишни издания на Народното събрание имаше конкретизация. В такива уж формални точки, четвърта, се даваше и някаква визия на народните представители за какво се отнасят.

Точка четвърта: „Проект на решение за промени в постоянни комисии“. Нека тук да бъде отбелязвано това и за в бъдеще да се знае, защото не знаем. Влизаме в пленарната зала, намираме на банките програмите и оттук нататък много от нас гадаем. Да, някои знаят, на някои е съобщено, някои са чували, но някои не знаят, а не е било винаги така – това имам предвид. Нека да се отбелязва и да се казва какво съдържат тези точки. Иначе гласуваме всичките… Значи, вижте, във всяка една от следващите точки, има някакво пояснение – законопроект, проект на решение, във връзка с какво, наименованието и ние сме наясно какво гласуваме като дневен ред. Сега много от колегите, аз съм сигурен, ако ги запитам: какво гласувате, колеги, какво се има предвид в тези точки, няма да ми отговорят. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. На имейлите на народните представители има разпратено точно какви ще бъдат материалите, разглеждани през тази седмица, така че проверете на имейл адреса си. Надлежно са изпратени документите по Вашите имейли, също ги има и на сайта на Народното събрание. Постъпили законопроекти и проекторешения за периода 13 – 19 ноември 2019 г.: Проект на решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Веселинов. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-процесуалния осигурителен кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водещата комисия е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект на решение за попълване на състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите. Вносители са Искрен Веселинов и Валентин Касабов. Проект на решение за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите. Проект на решение за попълване на състава на Комисията по културата и медиите. Проект за решение и промяна в състава на Комисията по културата и медиите. Това са предложения на господин Веселинов и господин Касабов. предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбраната на България съгласно класификацията и изискванията на НАТО. Вносител е Комисията по бюджет и финанси. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание. Вносители са Валентин Касабов и Искрен Веселинов.

на съюзнически и на чужди въоръжени сили, че за времето от 18 до 27 ноември 2019 г. на територията на Република България ще се проведе съвместна подготовка с формирование от Съвместното командване на специалните операции с формирования от Силите на специалните операции на Румъния. В подготовката ще участват сили и средства от въоръжените сили на Република България, както и военнослужещи от силите за Специални операции на Румъния снаряжение и екипировка. Подготовката не е свързана с провеждане на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили.

Изпращането и използването на вертолет и екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на полети за осигуряване на въздушен транспорт и на автобус за осигуряване на надземен транспорт за военнослужещи от военното формирование – Крумово, по маршрут: летище Крумово, летище Петровац Северна Македония, летище Крумово, на 2, 6, 9 и 13 декември 2019 г. 2. Изпращането на военнослужещи от военното формирование – Крумово, в Центъра

Уведомленията са постъпили на 15 ноември 2019 г., с входящ № 902-09-74, входящ № 902-09-75, и са предоставени на Комисията по отбрана.

за 2020 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2022 г. Материалът е предоставен на всички постоянни комисии и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

писмо относно подадено заявление за освобождаване от длъжност на член на Комисията за защита на личните данни: от 13 ноември 2019 г., от господин Цветелин Софрониев за предсрочно прекратяване на мандата му като член на Комисията за защита на личните данни с решение на Народното събрание по негова молба.“ „ЗАЯВЛЕНИЕ от Цветелин Николов Софрониев – член на Комисията за защита на личните данни Уважаема госпожо Караянчева, Моля да бъда освободен от длъжността „член“ на Комисията за защита на личните данни на основание чл. 8, ал. 4, т. 2, буква „а“ от Закона за защита на личните данни.“

от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на личните данни и подадено заявление за освобождаване РЕШИ: Освобождава Цветелин Николов Софрониев като член на Комисията за защита на личните данни.“ Колеги, имате думата за изказвания. Не Не виждам желание за изказване. Подлагам на гласуване така изчетения Проект на решение за освобождаване на господин Софрониев като член на Комисията за защита на личните данни. Моля, режим на гласуване.

РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За разлика от ДПС, ние от „Атака“ няма да излезем от залата, няма да напуснем, а оставаме да кажем това, което имаме. Ние оставаме да кажем, че всъщност това напускане е един мним конфликт със Симеонов и НФСБ за неговото легитимиране. Това, което става днес с предложението за избирането му за заместник-председател на Народното събрание, е логично продължение на всичко онова, което се правеше в последните месеци от НФСБ и ВМРО, а и от ГЕРБ, които през цялото време им угаждаха и се съгласяваха с всичко, което те поискаха от тях. Бяха направени флагрантни нарушения на Правилника и на Конституцията със свалянето от заместник-председател на Народното събрание на изключително уважавания и парламентарист, и юрист

вицепремиер. Не знам хилядите, които протестираха миналата година против него и които искаха неговата оставка – това бяха национални протести, може би най-мощните протести в мандата на този парламент – какво ще си помислят и какво ще кажат? Стана нещо като в комунистическо време: беше свален от вицепремиер господин Симеонов, за да премине, както се казваше, на друга работа. Каква? Заместник-председател на българското Народно събрание. Ние ще продължим

очаквайки поредния провал. Имаше някога един народен представител, който в Берово време – Ненчо се казваше, мисля беше задал емблематичния въпрос: „Каква е тази държава, на която аз ще бъда вицепремиер?“ Същото е! Още повече важи за това: каква е тази държава, на която господин Симеонов, с цялото му минало и настояще, ще бъде заместник-председател? В това Народно събрание така се правят промените с ръководството на Народното събрание. Имаме светли примери за това: и заместник-председателят от БСП, ей така, и предишният наш уважаван колега господин Главчев, ей така, защото на Цветанов му хрумнало, защото някой в тази зала решил. Ще продължаваме явно до края на това Народно събрание да сваляме и качваме по приумица, с лека ръка, без да се спазва Правилник, без да се спазва Закон, без да се спазват коалиционни споразумения, които имат огромно значение, защото те са въпрос не само политологически, те са и морален. Те са императиви, които трябва да ни научат като политици да се спазват, да работим по тях, защото явно не сме достигнали до това ниво. Благодаря Ви изключително много, госпожо Председател, че ми дадохте все пак думата. Защото миналия път тук по подобен повод и въпрос, при една оставка на господин Волен Сидеров, господин Христов – Вие не бяхте тогава залата, ако сте забелязала, не даде думата за изказване. (Силен когато не беше дадена думата на господин Сидеров да се изкаже, за да стане може би ясно на много от Вас и на много българи за какво ставаше дума – че беше въпрос на чест, беше въпрос на доблест. ПАВЕЛ ШОПОВ: …покажат морални качества. Да се види някои политически действия и дела защо се правят, какви са съображенията?!

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на Вашето внимание Проекта за решение, който току що изчетох, за избора на Валери Симеонов Симеонов от парламентарната група „Обединени патриоти“ за заместник председател на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Моля, гласувайте.

Госпожо Стоянова, Вие ли ще ни запознаете с Доклада?

Моля, режим на гласуване за допускане на лицата, които госпожа Стоянова изчете.

на 9 октомври 2019 г., приет на първо гласуване на 6 ноември 2019 г. – Проект второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

Разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост Чл. 33а. (1) Признават се за данъчни цели разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост и са свързани с дейността на данъчно задълженото лице, включително и в случай, че елементите на техническата инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти. (2) В случаите, в които за ремонт по ал. 1 е договорено възнаграждение, включително когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, се прилага общият ред на закона.“

„В случай че лизингът/кредитът е гарантиран или обезпечен едновременно от лизингополучателя/кредитополучателя и от свързано лице, в разходите за лихви не се включва частта от разходите за лихви по финансовия

определена към датата на предоставяне на обезпечението и размера на лизинга/кредита, като в случай че съотношението надвишава 1, същото се приема за равно на 1; в обема на обезпечението или размера на лизинга/кредита, предходното изречение се прилага съответно от момента на промяната.“

§ 5: „§ 5. В чл. 47в се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 1, т. 2 в началото след думите „действително платеният корпоративен данък върху печалбата“ се поставя запетая и се добавя „включително и чрез внесени авансови вноски или надвнесен корпоративен данък,“. В ал. 4: а) в т. 1 след думите „което се облага“ се добавя „за дейността си или за част от нея“. б) точка 2 се изменя така: „2. Контролирано чуждестранно дружество, което е:

б) място на стопанска дейност в чужбина, което за дейността си се облага с алтернативни форми на облагане.“

Специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция Хибридни несъответствия Чл. 47е. 47е. (1) Хибридно несъответствие е налице в случаите, когато: 1. плащане по финансов инструмент води до приспадане без включване и: същото плащане не е включено в данъчния финансов резултат на получателя в данъчния му период, който започва в срок 12 месеца считано от края на данъчния период на платеца, несъответствието се дължи на разликите в квалификацията на инструмента или плащанията по него съгласно законодателствата на юрисдикциите на платеца и на получателя; плащане към хибридно образувание води до приспадане без включване и несъответствието е резултат от разлики при определяне на получателя на плащането между законодателството на юрисдикцията, в която хибридното образувание е учредено или регистрирано, и юрисдикцията на всяко лице, което има участие в това хибридно образувание; 3. плащане към образувание с едно или повече места на стопанска дейност води до приспадане без включване и несъответствието е резултат от разлики в законодателствата на юрисдикциите, в които образуванието осъществява дейност, при определяне на получателя на плащането между централното управление на образуванието и мястото на стопанска дейност или между две или повече места на стопанска дейност на едно и също образувание; 4. плащане към непризнато за данъчни цели място на стопанска дейност води до приспадане без включване; 5. плащане от хибридно образувание води до приспадане без включване в резултат на непризнаване за данъчни цели на плащането съгласно законодателството на юрисдикцията на получателя; условно плащане между централното управление на образувание и негово място на стопанска дейност или между две или повече места на стопанска дейност на едно и също образувание води до приспадане без включване в резултат на непризнаване за данъчни цели на плащането съгласно законодателството на юрисдикцията на получателя; 7.

по ал. 1, т. 1, когато е извършено от финансов търговец във връзка с пазарен хибриден трансфер и съгласно законодателството на юрисдикцията на платеца финансовият търговец включва в данъчния си финансов резултат всички суми, получени във връзка с прехвърления финансов инструмент. (3) Хибридно несъответствие съгласно ал. 1, т. 5 – 7 е налице, доколкото законодателството на юрисдикцията на платеца позволява приспадане срещу доход, който не е двойно който не е двойно включен доход. (4) Несъответствие се третира като хибридно несъответствие само когато възниква между данъчно задължено лице и негово свързано предприятие, между други свързани предприятия, между централното управление на образувание и негово място на стопанска дейност, между две или повече места на стопанска дейност на едно и също образувание или в рамките на структурирана договореност. Непризнати за данъчни цели счетоводни разходи и суми, свързани с плащания при хибридни несъответствия Чл. 47ж. Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи, а със сумите се увеличава счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, доколкото счетоводните разходи и сумите, свързани с плащания при хибридни несъответствия: 1. водят до двойно приспадане, с изключение на случаите на двойно включен доход в текущия или в следващ данъчен период, когато данъчно задълженото лице е: а) инвеститор; б) платец и приспадането не е отказано в юрисдикцията на инвеститора; 2. водят до приспадане без включване, когато данъчно задълженото лице е платец; 3. пряко или непряко финансират подлежащ на приспадане разход, водещ до хибридни несъответствия в резултат на сделка или поредица от сделки между свързани предприятия или като част от структурирана договореност, освен когато съгласно законодателството на някоя от юрисдикциите, участващи в сделката или в поредицата от сделки, е извършена еквивалентна корекция, но само до размера на корекцията. Счетоводни приходи и суми, водещи до увеличение на счетоводния финансов резултат, свързани с плащания при хибридни несъответствия Чл. 47з. (1) Когато данъчно задължено лице е получател на плащане при хибридно несъответствие, водещо до приспадане без включване, за данъчни цели се признава размерът на плащането или като счетоводен приход, или като счетоводен приход, който е признат за данъчни цели, или като сума, с която се увеличава счетоводният финансов резултат, при определяне на данъчния финансов резултат, доколкото същото е приспаднато в юрисдикцията на платеца.

4 и 6. (3) Доколкото хибридно несъответствие включва доход на непризнато за данъчни цели място на стопанска дейност, който не подлежи на данъчно облагане в страната, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат на данъчно задълженото лице се увеличава с размера на дохода, който се причислява към непризнатото за данъчни цели място на стопанска дейност. Изречение първо се прилага, в случай че доходът не е освободен от данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава. Данъчен кредит за удържан данък при източника по плащане, свързано с хибриден трансфер Чл. 47и. Данъчно задължено лице има право, пропорционално на нетния облагаем доход по плащането, на данъчен кредит за удържан данък при източника по плащане, свързано с хибриден трансфер, при който повече от една от страните по трансфера имат право на данъчен кредит за същия данък. Несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция Чл. 47к. (1) Доколкото суми, свързани с плащане, разходи или загуби на данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели и на друга юрисдикция, водят до намаление на данъчния финансов резултат и в другата юрисдикция, същите не се признават за данъчни цели, доколкото законодателството на другата юрисдикция позволява приспадането им срещу доход, който не е двойно включен доход. доход. (2) В случаите по ал. 1, когато другата юрисдикция е държава – членка на Европейския съюз, сумите по плащането, разходите или загубите не се признават за данъчни цели, в случай че данъчно задълженото лице е местно за другата държава членка по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.“

т. 5: „5. разходите за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост по чл. 69а, ал.

„(1) Данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива. В случаите по чл. 64, ал. 1, чл. 67 и чл. 69а, ал. 3 данъчната амортизируема стойност е сумата на:

глава десета се създава чл. 69а: „Специфично данъчно третиране на разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост Чл. 69а. (1) Счетоводните разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост и са свързани с дейността на данъчно задълженото лице, включително и в случай, че елементите на техническата инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти не се признават за данъчни цели. (2) За За разходите по ал. 1, които са капитализирани като част от стойността на актив или са заведени като самостоятелен актив, се прилагат редът и изискванията на този закон. (3) Разходите по ал. 1, които не са капитализирани като част от стойността на актив или не са заведени като самостоятелен актив, за целите на този закон, се третират и се завеждат като самостоятелен данъчен амортизируем актив. Данъчният амортизируем актив по предходното изречение се завежда в данъчния амортизационен план от началото на месеца, през който са завършени елементите на техническата инфраструктура. За целите на чл. 55 този данъчен амортизируем актив се разпределя в категорията, в която би бил разпределен, в случай че активът беше собствен и се отписва от данъчния амортизационен план при условията и по реда на чл. 60, ал. 1. ал. 1. (4) За последващи разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани със заведен по ал. 3 самостоятелен данъчен амортизируем актив се прилага чл. 63. (5) В случаите, в които за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост е договорено възнаграждение, включително когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги,

– Данъчно регулиране при трансфери между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.“

155а – 155д и чл. 157 в случаите, когато Република България губи изцяло или частично правото за облагане на резултата от последващо разпореждане с трансферирани активи/дейност при: 1. трансфер на активи/дейност от централното си управление в страната към свое място на стопанска дейност, разположено извън страната; 2. трансфер на активи/дейност от свое място на стопанска дейност в страната към друга част на предприятието, разположена извън страната; 3. трансфер на активи/дейност при промяна на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели от Република България към друга юрисдикция; тази точка не се прилага по отношение на активите, които продължават да са ефективно свързани с място на стопанска дейност в страната; 4. трансфер на дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност в страната, към друга юрисдикция. (2) Република България губи изцяло правото за облагане на резултата от последващо разпореждане с трансферирани активи/дейност в случаите, когато данъчно задължено лице: 1. трансферира активи/дейност от централното си управление в страната към свое място на стопанска дейност, разположено извън страната и съгласно спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, по отношение на печалбите, реализирани чрез съответното място на стопанска дейност, се прилага метод „освобождаване с прогресия; трансферира активи/дейност от свое място на стопанска дейност в страната към друга част на предприятието, разположена извън страната; 3. променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели от към друга юрисдикция, включително за активите, които са в други части на предприятието, разположени извън страната. (3) Република България губи частично правото за облагане на резултата от последващо разпореждане с трансферирани активи/дейност, когато данъчно задължено лице трансферира активи/дейност от централното си управление в страната към свое място на стопанска дейност и приложимият метод за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на печалбите, реализирани чрез съответното място на стопанска дейност, е метод на данъчен кредит.“

се: 1. увеличава с положителната разлика между пазарната цена и стойността за данъчни цели на трансферирания актив към момента на трансфера; 2. намалява с отрицателната разлика между пазарната цена и стойността за данъчни цели на трансферирания актив към момента на трансфера. (2) Стойност Стойност за данъчни цели на трансфериран актив е: 1. за данъчните амортизируеми активи – данъчната стойност на актива към момента на трансфера; 2. за активи, които не са данъчни амортизируеми активи –счетоводната стойност на актива към момента на трансфера: а) намалена със сумата на данъчната временна разлика, свързана с актива, в случаите, когато с нея би се увеличил счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, ако данъчно задълженото лице се беше разпоредило с актива, съответно увеличена със сумата на данъчната временна разлика, свързана с актива, в случаите, когато с нея би се намалил счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, ако данъчно задълженото лице се беше разпоредило с актива, и б) намалена със сумата на резерва от последваща оценка (преоценъчния резерв) за актива, когато резервът е положителна величина, съответно увеличена със сумата на резерва, когато резервът е отрицателна величина; тази буква не се прилага за резерва от последващи оценки на финансови активи на финансовите институции, когато счетоводният финансов резултат е бил преобразуван по реда на чл. 97 с печалбите и загубите от тези последващи оценки. оценки. (3) В случаите, когато в резултат на трансфера трансферираният актив се отписва: 1. с данъчната временна разлика, свързана с трансферирания актив и възникнала преди трансфера, не се преобразува счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат (не се признава за данъчни цели), и 2. не се прилагат чл. 45 и чл. 66, ал. 1 и 2 по отношение на трансферирания актив. актив. (4) В случаите, когато в резултат на трансфера трансферираният актив не се отписва, към момента на трансфера се извършат следните корекции: 1. за данъчните амортизируеми активи – извършва се корекция в начислената данъчна амортизация за актива, така че след корекцията данъчната стойност на актива да е равна на пазарната му цена към момента на трансфера; случай че начислената данъчна амортизация за актива е недостатъчна за постигане на равенството по предходното изречение, с размера на недостига се коригира и данъчната амортизируема стойност на актива; когато активът не е наличен в данъчния амортизационен план, данъчно задълженото лице завежда актива в данъчния амортизационен план с данъчна амортизируема стойност, равна на пазарната му цена към момента на трансфера; 2. за активи, които не са данъчни амортизируеми активи – разликата между пазарната цена на трансферирания актив и стойността му за данъчни цели към момента на трансфера формира данъчна временна разлика от последваща оценка или с нея се коригира данъчната временна разлика, свързана с актива и възникнала преди трансфера. „Трансфер на дейност Чл. 155б. (1) В В случаите на трансфер на дейност по чл. 155, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се: 1. увеличава с положителната разлика между пазарната цена на трансферираната дейност и стойността за данъчни цели на трансферираните активи, намалена със стойността за данъчни цели на трансферираните пасиви към момента на трансфера;